Poštovani narodni poslanici, poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovani građani Srbije, pre 13 meseci izabrana je ova Vlada Republike Srbije. Tom prilikom rekli smo da želimo da radimo na budućnosti naše zemlje i našeg naroda, da zajedno sa građanima i njihovim zajednicama, organizacijama i institucijama i stručnom javnošću izgradimo integralnu viziju budućnosti Srbije i da ka toj budućnosti zakoračimo napred. Tada sam rekao da će ova Vlada Republike Srbije biti Vlada za budućnost, a ne Vlada okrenuta prošlosti. Napredak nije puko popravljanje grešaka iz prošlosti, već neprekidno kretanje ka budućnosti.Zato smo i sami odlučili, bez pritiska opozicije, da uđemo u najširu i najtemeljniju rekonstrukciju jedne vlade u parlamentarnoj istoriji Srbije. Uradili smo to zato što nemamo pravo da budemo zadovoljni i zato što nemamo pravo da zaboravimo da je samo stalno menjanje, stalno ispravljanje, stalno poboljšavanje, jedini put do onog cilja koji ova država i njen narod zaslužuje. Taj cilj je modernija, pravednija, efikasnija, uređenija, demokratska, poštovana, sigurna i bogata

Zato se među 11 novih članova Vlade nalazi više od polovine nestranačkih ličnosti.Znam da Srbiji danas treba sve i da joj to treba odmah. Srbija je prošla kroz istorijsku krizu u kojoj su dovedeni u pitanje naši nacionalni i državni interesi, suočena sa raspadom naše bivše zajedničke države, ratovima, nasilnom secesijom dela naše teritorije, dvostrukim standardima međunarodne zajednice, sa ekonomskim osiromašenjem i gubljenjem svake perspektive. Bruto društveni proizvod danas je na nivou od svega 65% bruto društvenog proizvoda iz 1989. godine.Srbija godine.Srbija više nema vremena da čeka. Srbija više ne sme da dozvoli da bude zemlja izneverenih očekivanja i propuštenih prilika, koja i dalje vodi bitke izgubljenih ratova. Dame i gospodo, mala smo mi zemlja za toliku količinu nepravde i poraza koje slavimo. I ne treba nam više žrtava od onih koje smo već podneli. Zato Srbija sada mora da igra na pobedu.U proteklih godinu dana, ova Vlada je u izuzetno teškim međunarodnim okolnostima, bez gotovo ijednog saveznika na zapadu, uspela da napravi verovatno i najkrupnije korake napred. Počeli smo da pregovaramo sa Prištinom, otvarajući sasvim novo poglavlje za pripadnike našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Poglavlje koje će im omogućiti da budu međunarodno priznati i prihvaćeni kao politički subjekt čiji glas se poštuje, uvažava, ali koji će ih istovremeno zaštititi i omogućiti im normalan život, bez straha od bilo čije dominacije i nasilnog odvajanja od Srbije.Na ovaj Vidovdan, Evropski savet je odlučio da otpočne pregovore o pristupanju i članstvu Republike Srbije u EU, bez dodatnih uslova, čime je ostvaren višedecenijski cilj. Dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora sa EU nije ništa drugo nego samo uvod, prvi minut i prvi korak tog velikog putovanja na koje smo krenuli. Zbog toga je važan i način na koji smo to uradili. Osnovna razlika ove Vlade, koja je uspela, i svih drugih vlada koje su to možda želele ili nisu želele, upravo je u tom načinu.Od početka formiranja ove Vlade imali smo svest o tome da do rezultata nećemo doći ni velikim rečima, ni velikim željama, nego isključivo velikim radom. Ova Vlada je radila puno više nego bilo koja druga da se ovaj dan dogodi. Još važnije, ova Vlada nijednog trenutka nikoga, ni u Srbiji, niti u svetu, nije lagala. Imali smo cilj, ništa nismo krili. Učinili smo sve što smo rekli da ćemo učiniti.Na kraju, osim datuma, dobili smo još nešto – priznati smo za pouzdane partnere. Imali smo saveznike, imali i poštovanje za iskrenost, trud i konačno – za učinak. Srbija je, poštovani građani, dame i gospodo, danas priznata kao zemlja koja ima reč i kojoj se u tu reč veruje.Sada za ovu Vladu, za svakog građanina Srbije, predstoji onaj teži i važniji deo. Evropa je pred vratima, ali nije još u Srbiji. Pregovori koji nam predstoje način su da ona uđe u Srbiju. Mi sami, naš rad, naša posvećenost i naš napredak način su da ona tu i ostane. Onoliko koliko mi budemo u stanju da budemo Evropa, toliko će i Evropa biti ovde. U svakom srpskom selu, u svakom glavi i to kao sistem vrednosti, kao skup pravila, zakona, izgrađenih institucija. To je sledeći prioritet ove Vlade. To je cilj koji moramo da ostvarimo.Teška ekonomska i socijalna situacija jedan je od naših najtežih i najvećih problema. Ekonomski oporavak je nacionalni prioritet, jer svi ostali ključni ciljevi ove Vlade zavisiće od toga da li smo sposobni da obezbedimo ekonomski opstanak zemlje. Srbija mora da ima jasan plan mera finansijske i ekonomske politike u naredne tri godine i jasnu strategiju ekonomskog razvoja. Mora se zaustaviti ekonomsko urušavanje zemlje. Od 2008. godine do kraja 2012. godine bruto društveni proizvod je padao po prosečnoj stopi od 0,5% godišnje. Gotovo celokupna privreda je u predstečajnom ili stečajnom stanju, uz nedostatak likvidnosti, nepodnošljivo visoke kamatne stope i više od 30% nenaplativih kredita od privrede.Gotovo ovom istom periodu stopa nezaposlenosti je porasla sa 14 na oko 24%, a nivo plata i penzija je stagnirao. Procenjuje se da nivo sive ekonomije dostiže i do 30 % u odnosu na 15 % do 20 % u zemljama Evropske unije, što dovodi do izbegavanja poreskih obaveza na svim nivoima. Budžetski deficit konsolidovanog budžeta iako manji nego ranije i dalje je visok. Javni dug je došao do granica održivosti i izdržljivosti, devet milijardi evra koliko se Srbija zadužila od 2008. godine, uglavnom nije korišćeno za potrebe razvoja, već za „krpljenje rupa“ u javnim finansijama. Ekonomska aktivnost se uglavnom temelji na javnim preduzećima i državnoj administraciji, skoro 60%, ili trgovini, finansijskim i drugim uslugama. Nedostaje proizvodnja, nedostaje realni sektor, tako da se mi danas ponovo nalazimo pred izazovima reindustrijalizacije koja mora da obezbedi optimalno restrukturiranje naše privrede.Naravno, napravljeni su i pozitivni pomaci kada je reč o ekonomiji. Izvoz je dostigao najveći udeo u bruto društvenom proizvodu do sada, odo oko 29%. Inflacija je stavljena pod kontrolu, kurs dinara je stabilizovan. Primera radi, kurs je danas, čini mi se, oko 114 dinara za evro, kada sam podnosio ekspoze prilikom izbora Vlade pre 13 meseci, kurs je bio između 117 i 118 dinara, što je gotovo nezabeležen primer u našoj više decenijskoj istoriji, jer posle godinu dana kurs je manji nego na početku.U

Prvo univerzalni minimum socijalne zaštite kao oznaka solidarnog društva, odnosno kao sigurnost da niko neće biti ostavljen na cedilu.Drugo, konsolidovane javne finansije, bazirane na novoj poreskoj politici, odnosno odgovorna država i odgovorni građani. To podrazumeva da je potrebna stimulativna fiskalna politika koja naglasak prebacuje sa nameta na rad, na namete na imovinu, profit i u meri koliko je nužno, potrošnju, uz postepeno ali odgovorno smanjenje državnog udela u ekonomiji i nultu toleranciju za nepoštovanje zakona, privredni kriminal i korupciju kroz reformisane institucije sistema.Treće, korporatizacija privrede, odnosno prema državnom se odnositi kao prema svom.Socijalnu politiku treba izbaciti iz javnih preduzeća, jer je jedini cilj privrednog društva profit.Treba završiti proces privatizacije za 179 privrednih društava u restrukturiranju.Treba uvesti odgovorno korporativno upravljanje u državnu administraciju i preduzeća pod državnom kontrolom uključujući naročito i ona koja prolaze kroz stečajni ili postupak restrukturiranja.Treba stimulisati i aktivno privlačiti direktne strane investicije i profesionalni menadžment.Intervencije države u privredi treba da budu kanalisane i fokusirane na kapitalne projekte koji doprinose rastu bruto društvenog proizvoda.Četvrto, treba imati smislenu regulativu, tj. ono i samo ono što ima smisla.Sve to podrazumeva promenu Zakona o planiranju i izgradnji, izmene Zakona o stečaju i Zakona o privatizaciji, agresivnu giljotinu propisa i elektronsku upravu, gde god je to moguće.U svemu ovome veoma je važno da se uspostavi otvoreni dijalog sa privredom, udruženjima, sindikatima, stručnom javnošću, naučnim krugovima i predstavnicima međunarodnih institucija.Mere koje će biti predložene moraju biti kratkoročne, za narednih šest meseci, srednjoročne do kraja iduće godine, i na dugi rok za narednih pet do 10 godina.Veoma je važno da dođe do reforme jačanja kapaciteta ključnih organa Ministarstva finansija, poreske uprave i inspekcijskih službi, Trezora, sistema javnih nabavki, Uprave carina.Nužno je da dođe do izmena i dopuna seta zakona koji uređuju finansijski sistem npr. Zakona o deviznom poslovanju. Mora da postoji transparentnost kod svih direktnih i indirektnih korisnika budžeta.Neophodno je započeti javnu debatu i reformu sistema penzionog i invalidskog osiguranja, uz poštovanje kontinuiteta ostvarenih prava. Takođe, nužno je sprovesti reformu javne uprave i javnog sektora.Ova Vlada će biti posvećena stvaranju posebnog ambijenta koji će našim preduzećima obezbediti slične, ako ne i bolje uslove za rad u odnosu na zemlje iz našeg okruženja.Tu, pre svega, mislim na stabilnu nacionalnu valutu, povoljniju cenu kapitala, efikasniju administrativnu proceduru, podsticaj izvoznicima i subvencije poljoprivredi.Isto tako, ova Vlada će stvarati uslove za povoljnu investicionu klimu za strane investitore, garantujući im pravnu sigurnost i bolje uslove za investicije nego u drugim sličnim zemljama. Uloga države u ovom periodu mora da bude kako da najbezbolnije narod preživi ekonomsku krizu. Ulogu države shvatam kao potrebu da se pomogne i građanima i privredi i svim drugima kojima je pomoć potrebna.Strategija ekonomskog razvoja Srbije treba da bude zasnovana na onome što Srbija ima i što predstavlja našu komparativnu pretpostavku. To su, pre svega poljoprivreda i prehrambena industrija, energetika i infrastruktura, kao i automobilska industrija, informacione tehnologije. Ovo su grane od kojih treba da počne novi investicioni ciklus.Dilema razvoj ili štednja je lažno pitanje, jer je nama neophodno i jedno i drugo. Jedini rešenje je u smanjivanju neracionalne potrošnje, smanjivanju birokratije i eliminisanju nepotrebnih troškova države, a sa druge strane u povećanju investicione potrošnje, kako bi se podstakao razvoj i povećalo zapošljavanje, uz socijalnu odgovornost u pogledu zaštite najugroženijih slojeva stanovništva.Dame narodni poslanici, Srbija će nastaviti energičnu borbu protiv kriminala i korupcije. U periodu od 1. avgusta prošle godine, odnosno kada je formirana nova Vlada do 31. jula ove godine, formirano je 27 KT predmeta za 236 lica, kao izvršioca krivičnih dela iz nadležnosti Tužilaštva za organizovani kriminal. Protiv 117 lica su nakon završene istrage podignute i optužnice, a ostale istrage su u toku. Od ovih 117 optužnica koje su podignute u krivičnim postupcima pokrenutim nakon 1. avgusta prošle godine, odnosno Podignute su još 63 optužnice posle sprovedenih istraga pokrenutim u ranijem periodu što čini ukupno 180 optuženih lica u 18 krivičnih predmeta.

i gospodo narodni poslanici, imajući u vidu da je danas na dnevnom redu izbor novih članova Vlade, želim da istaknem da i u drugim oblastima očekujemo krupnije korake napred. Da bi Srbija brže napredovala, potrebno je da svi delovi Srbije dobiju jednake šanse, zato je važno da posebnu pažnju posvetimo smanjenju regionalnih razlika, u cilju ravnomernijeg regionalnog razvoja.Obrazovanje, nauka i kultura predstavljaju temelj svakog društva, zato je važno stalno raditi na reformama i povećanju njihovog učešća u budžetu, jer oni nisu trošak, već investicija u budućnost Srbije.Saobraćajni koridori kroz Srbiju su preduslov privrednog razvoja.Sport je najbolja i najefektnija diplomatija Srbije.Zato su pred Vladom Srbije novi ozbiljni izazovi. Put koji je pred nama i trase na njemu određivaće samo jedan faktor, rezultat koji postižemo. Taj rezultat je razlog zbog kojeg ova Vlada i postoji.Zato rezultati koje smo postigli nisu i neće biti alibi za rad ove Vlade. Upravo suprotno , otpočinjanje pregovora o članstvu u EU i povoljniji međunarodni položaj Srbije, razlog je da pogledamo šta možemo da uradimo još bolje.To je, jednostavno, neminovnost, posledica i to dobra, naše promenjene svesti i spremnosti da dobar rezultat, istog trenutka kada ga postignemo, zamenimo novim ciljem. Taj novi cilj, je drugačija Srbija,

povećanje standarda i uređivanje apsolutno svih društvenih oblasti, od ekonomije do kulture. Osnovni cilj rekonstrukcije Vlade su upravo ti novi ciljevi i zadaci, koji su sudbinski za budućnost Srbije.Mnogi

Nama su potrebni, ne sitni, već krupni koraci da ne bismo postali ili ostali amputirano, upaljeno „slepo crevo“ modernog sveta.Zato nam je potrebna proizvodnja rezultata, dugoročno efektivna politika koja može da predvidi i preuzme rizik i odgovornost.Ova Vlada će biti dobra samo ako je uspešna, zato u njoj nisu prioritetni stranački interesi. Zato se i u rekonstrukciji Vlade pošlo od kriterijuma stručnosti, a ne stranačke pripadnosti.Poštovani narodni poslanici, poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovani građani Srbije, predlažem sledeće kandidate za nove članove Vlade Republike Srbije: ministar finansija Lazar Krstić, ministar odbrane prof. dr Nebojša Rodić, ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave Igor Mirović, ministar privrede Saša Radulović, ministar saobraćaja Aleksandar Antić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Tomislav Jovanović, ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, ministri bez portfelja Aleksandar Vulin i Branko Ružić.Aleksandar Vulin će biti zadužen za Kosovo i Metohiju, a Branko Ružić za evropske integracije.Dame i gospodo, dozvolite mi da se zahvalim dosadašnjim članovima Vlade na saradnji u obavljanju odgovornih državnih dužnosti.Dozvolite dužnosti.Dozvolite mi pre nego što završim, iako to nije deo ovog mog ekspozea, pošto nisam imao pravo da se javim na početku dok ne počne ova sednica, dozvolite mi da kažem i dve - tri dnevno političke rečenice koji ne zaslužuju da budu u ekspozeu.Znate šta, znamo se. Sa vama sam zajedno 23 godine. Sve bih vas razumeo da ne tražite sada od nas nešto što vi nikad niste dozvolili da radite.Prošli put vam je smetalo što nemate ekspoze, koji nikada ranije niste delili, dobili ste ga sada

Čekajte molim vas, kada sam birao vaše Vlade, ekspoze ste delili za vreme govora premijera.Drugo, da vam kažem, kad ste vi predstavljali kandidate za ministra? O čemu vi pričate? Kada? Što se niste predstavljali kada je Zoran Đinđić bio premijer? Što se niste predstavljali poslanicima? Što se niste predstavljali kada je Koštunica birao Vladu? Što se niste predstavljali kada je Koštunica sa Tadićem birao Vladu? Pričate o noćnoj Vladi, pa kako vas nije sramota gospodine Šutanovac? Vi ste izabrani u dva minuta do ponoć, kada sam ja molio Tomu Nikolića da prekine diskusiju da biste vi i Koštunica mogli da napravite Vladu, da ne bi se išlo na vanredne parlamentarne izbore, jer tako bilo?Sve ovo je predstava. Vi pričate o, imate pravo da govorite, govorite o suštini, govorite o suštini politike koja se vodi.Ovo su pitanja, ne osporavam to pravo da svako ima da zameri, obožava da bude u parlamentu, 23 godine sam tu. Što, da ne mislite da ćete možda pobediti u polemici? Voleo bih da ova rasprava traje pet dana, izgubićete u svemu, zašto? Zato što svi argumenti vaše dosadašnje politike su pali u vodu, jer vi nemate šta više o čemu da zamerite ovoj Vladi, zato što smo ostvarili ono što vi niste mogli ili niste želeli. Što, da niste vodili evropskiju politiku od ove

Šta vi zamerate, koje reforme treba da se još sprovedu? Nije sporno, ovo je prilika da se Srbija promeni i preokrene, ali je svaka promena, znate, i svaka opozicija podrazumeva da se o nečemu, da postignemo neki konsenzus. Kao predsednik Vlade sam apsolutno spreman da sa svakim od vas razgovaram o tome šta treba da se uradi da bi Srbija bila bolja.Ovde postoje predsednici parlamenta. Predrag Marković je bio predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, Dragoljub Mićunović je bio predsednik Savezne skupštine u istoj sali, Nataša Mićić je bila predsednica parlamenta, Gordana Čomić, itd.Vodili ste sednice parlamenta, molim vas samo, ako već pišete neke akte, onda se ponašajte kao Nikola Pašić kada je to radio pre ko zna koliko godina, pišite ih tako da vam odgovara i kada ste u opoziciji, a ne kada ste na vlasti onda vam odgovara. Vi ste nas terali da glasamo za taj Poslovnik, priznajete da ste bili u krivu.Da vam kažem, okrenimo se budućnosti Srbije, zato što o prošlosti možemo da pričamo šta god hoćemo, prošlost da promenimo ne možemo, a budućnost možda još možemo i zato je moj poziv za sve da shvatimo da su ovo teška vremena. Nas će čekati i dalje težak period, komplikovana međunarodna situacija, borba za pravedno rešenje kosovskog pitanja, zaustavljanje ekonomskog sunovrata i borba za svako novo radno mesto.Niko ne može da obeća da će rešiti sve probleme koji su se u Srbiji i nad Srbijom gomilali decenijama, ali ja kao predsednik Vlade, kao i pre 13 meseci i cele Vlade, obećavamo da će Srbija, da će građani Srbije imati više pravde, državu koja im pomaže i odlučnu, odgovornu, efikasnu i stručnu Vladu koja im pomaže i koja će deliti sudbinu naroda. Imaće Vladu koja će vratiti veru u Srbiju zato što i ja i svi mi verujemo u Srbiju, zato vas pozivam dame i gospodo narodni poslanici da podržite izbor novih članova Vlade Republike Srbije.Živela Srbija! Hvala.